(Звъни.) Откривам заседанието. Уважаеми колеги, позволете ми да Ви представя Проекта на програмата за работа на Народното събрание за периода от 28 до 30 юни включително:

гласуване на 21 юни 2017 г. 2. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по бюджет и финанси на 27 юни 2017 г. 3. Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет.

агенция по безопасност на храните. Вносител е Министерският съвет на 19 юни 2017 г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за военните паметници. Вносители народният представител Валентин Касабов и група народни представители на 14 юни 2017 г. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Вносители са народният представител Делян Добрев и народният представител Данаил Кирилов на 25 май 2017 г 7. Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014 – 2020 г. Вносител е Министерският съвет на 9 юни 2017 г.

първо, разисквания по питане, № 754-05-10 от 17 май 2017 г., от народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуалната политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България;

към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях; и последно – отговори на въпроси и питания към министри. Моля да гласуваме.

Съобщения. Постъпили законопроекти и проекторешения от 21 юни до 27 юни 2017 г. включително: На 21 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Вносители са народният представител Станислав Станилов и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по образованието и науката. На 21 юни 2017 г. е постъпил Доклад за прилагането на Закона и за дейността на административните съдилища през 2016 г. Вносител е Висшият съдебен съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. На 22 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Куба за взаимно, безвъзмездно предоставяне на ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по външна политика и на Комисията по бюджет и финанси. На 22 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца. Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по труда, социалната и демографската политика, както и на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, на Комисията по бюджет и финанси. На 22 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол с вносители народния представител Кристиан Вигенин и група народни представители. Разпределен Разпределен е на водещата Комисия по икономическа политика и туризъм. Отново на 22 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Вносител е народният представител Константин Попов и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по отбрана. На 22 юни

Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по външна политика, както и на Комисията по бюджет и финанси. На 23 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по правни въпроси, както и на Комисията по бюджет и финанси, и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Отново на 23 юни 2017 г. е постъпил Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. Вносител е Министерският съвет. разпределен на Комисията по здравеопазването. На 23 юни 2017 г. е постъпил Отчет за изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по здравеопазване. 23 юни 2017 г. е постъпил Проект за решение във връзка с разискванията по питане, № 754-05-17 от 25 май 2017 г., от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания. Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители.

Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по отбраната, както и на комисиите по външна политика, по бюджет и финанси и по вътрешна сигурност и обществен ред. На 27 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис. Вносители са народният представител Станислав Иванов и група народни представители. Предстои разпределение на Законопроекта. На 27 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносители са народният представител Цветан Цветанов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. На 27 юни 2017 г. е постъпил Проект за решение за създаване на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет. Вносители са народният представител Цветан Цветанов и група народни представители. На 23 юни 2017 г. в Народното събрание са постъпили три искания от главния прокурор на Република България господин Сотир Цацаров. Първото е с входящ № 727-00-9 за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Кръстина Николова Таскова по досъдебно производство № 152 от 2014 г. по описа на ОСлО – Варна, прокурорска преписка № 156-95 от 2017 г. по описа на Софийска градска прокуратура, специализирано звено „Антикорупция“ за извършено престъпление по чл. 213а, ал. 2, т. 4, във връзка с ал. 1 ал. 1 от Наказателния кодекс. Второто искане е с входящ № 727-00-10 за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Пламен Трифонов Христов по досъдебно производство № 152 от 2014 г. по описа на ОСлО Варна, прокурорска преписка № 15-695 от 2017 г. по описа на Софийска градска прокуратура, специализирано звено „Антикорупция“ за извършено престъпление по чл. 213а, ал. 2, т. 4 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс. Третото искане е с входящ № 727-00-11 за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Веселин Найденов Марешки по досъдебно производство № 152 от 2014 г. по описа на ОСлО – Варна, прокурорска преписка № 15-695 от 2017 г. по описа на Софийската градска прокуратура, специализирано звено „Антикорупция“

2017 г. председателят на Народното събрание е уведомил народните представители за постъпилите искания и възможността да се запознаят с тях и приложените материали. Исканията на главния прокурор са изпратени на народните представители по служебната им електронна поща. Заместник министър-председателят по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със своя заповед е разрешил изпращането и използването на един самолет и екипаж от военнослужещи от състава на Военновъздушните сили за изпълнение на специални полети за осигуряване с въздушен транспорт на официални лица. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи. В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море,

Уведомленията са постъпили на 26 юни 2017 г. с входящ № 703-09-18 и на 27 юни 2017 г. с входящ № 703-09-19 и са предоставени на Комисията по отбрана. В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили е постъпило Решение № 340 на Министерския съвет от 23 юни 2017 г., с което се разрешава за времето от 23 юни до 28 юли 2017 г. преминаването през и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на съюзнически и чужди въоръжени сили във връзка с провеждането на многонационално учение с висока видимост „Забер Гардиън 2017“. Материалът е постъпил на 26 юни 2017 г. с входящ № 703-00-22 и е предоставен на Комисията по отбрана. От Сметната палата в Народното събрание са постъпили: актуализирана Програма за одитната дейност на Сметната палата за 2017 г. Програмата е внесена с писмо с входящ № 724-00-9 от председателя на Сметната палата, съдържащо мотивирана промяна в наименованието на една от одитните задачи;

от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Материалите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси, както и на Комисията по правни въпроси и Подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси, както и на Комисията по правни въпроси и на Подкомисията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

На този ден бяха поканени представители на всички институции, разбира се, под патронажа на президента на републиката, който е главнокомандващ и всички ние знаем, че трябва да бъде обединител на нацията. вчерашния ден бяха поканени и народните представители от Великотърновския многомандатен избирателен район. Беше поканен председателят на Националното сдружение на общините, кметът на Велико Търново Даниел Панов. Беше поканен заместник-областният управител на Великотърновска област. И знаете ли какво се случи вчера преди идването на президента на Република Народните представители, които бяхме при кмета, обсъждайки проблемите, които трябва да се решават, и да търсим политически консенсус, без да разделяме народните представители на политически принцип, бяхме лишени от възможността да присъстваме на тази работна среща, представена от президентския екип. Беше ограничен достъпът както на областния управител на Великотърновска област, така също на народните представители и на председателя на Националното сдружение на общините Даниел Панов. Задаваме си въпрос за президента на страната, който при избирането му за такъв направи декларация и каза, че ще бъде президент на всички българи, независимо от партийната принадлежност, религия и етнос, и ще се противопоставя на опитите за поляризация. Уважаеми дами и господа народни представители, ако приемем, че президентът на страната е имал конфиденциален разговор с кмета на общината и ръководството на общината, можем да приемем за нормално да не бъдат допуснати депутатите, за да чуят тази чувствителна информация, която той иска да сподели, но на срещата присъстват представители на президентската институция, в това число и началникът на кабинета Иво Христов, който, доколкото сме запознати от открити източници, не притежава достъп до класифицирана информация. Остава усещането във всички, че вчерашният ден, който беше денят, в който всички трябваше да бъдем заедно и трябваше всеки един от нас да му даде заслуженото, като представители на съответните институции, да покажем единство, да покажем, че действително в такива празнични дни можем да бъдем обединени, а не разделени! И в Предизборна кампания 2016 г. ние ние знаем основното мото на нашите политически опоненти, че президентът Плевнелиев разделя нацията, че за разлика от всички тези, които са били преди президента Радев, той ще покаже нов стил на президентската институция. Само да отбележа, че както покойният президент Желев, също така и президентът Петър Стоянов, президентът Георги Първанов и президентът Росен Плевнелиев никога не си позволиха да не допуснат народни представители или представители от изпълнителната власт на подобни работни срещи. срещи. Това не е семейно, частно парти! Това е празник – празник на цялата общественост на България, със символичен домакин община Свищов. Аз се обръщам към всички колеги народни представители и преди всичко към ръководството на парламента: уважаеми господин Председател, молбата ми към Вас е от името на парламентарната група на ГЕРБ – никога не изпадайте в подобна ситуация. Аз съм убеден, че с Вашия морал и с Вашето поведение никой не би могъл да си помисли, че можете да изпаднете в подобна ситуация. Точно това, което е изключително важно да се знае, е, че вчера освен всички тези народни представители, аз също съм народен представител от Великотърновски многомандатен избирателен район, беше и председателят на БСП госпожа Корнелия Нинова.

той олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения. Бихте ли ми казали с кое си действие президентът изпълни с функционална компетентност и съдържание президентската институция във вчерашния ден? Казвам го това и алармирам тревожно, защото това е потъпкване на Българската конституция и незачитане на различното мнение. Във вчерашния ден, по всяка вероятност той е провокиран от пресконференцията, която дадохме във Велико Търново,

но един час по-късно президентът на страната ми вмени думи, които никога не съм изричал и обвини мен, че съм казал, че Швеция е корумпирана държава. Уважаеми господин Президент! Вчера, когато търсих президента по телефона, за да питам за неговото решение да не бъдат допуснати представители на различните институции, той не отговори. Неговият сътрудник – господин Копринков, каза че това е решение на президентската институция и то няма как да бъде подложено на коментар. Аз искам да заявя категорично: никога, по никакъв повод не съм споменавал държава, която да е била корумпирана! Ние, като народни представители, които трябва да вземем решение за харченето на 1 млрд. 500 млн. лв., ние сме длъжни, уважаеми дами и господа народни представители, да подлагаме на парламентарен контрол

и да призова президента и президентската институция да прочетат Конституцията. Не е необходимо да я четат цялата, защото надали ще имат време, но искам само да ги помоля да прочетат чл. 1: „България е република с парламентарно управление“.

да не изпадаме в неудобство пред избирателите и пред хората, които са избрали както президента, така също представителите на местната власт, така също представителите в законодателната власт, така също и представителите на изпълнителната власт, които са функция на парламентарното мнозинство, което избира българското правителство и министър-председателя. Уважаеми дами и господа народни представители, смятам, че трябва да осъдим тази постъпка на президента, защото той е в началото на мандата си. (Шум и реплики отляво.) Ние знаем, че в предстоящите години ще има много поводи, още повече, че ни предстои и важното Председателство, и повярвайте, че разделението не допринася за авторитета на страната Разделението не допринася за решаването на проблемите. И си задаваме въпроса: как президентът на страната може да реши проблеми на една община, която пряко е зависима от дискутирането им в Националното сдружение на общините, и с решение на изпълнителната власт, и с подкрепата на парламента, могат да бъдат действително, реално решени тези проблеми? от ГЕРБ.) И съм убеден, че в предстоящите месеци президентът ще намери повод, за да се извини за вчерашната си постъпка. Убеден съм, че той ще го направи по достойнство или поне ще ползва отново хората, които или нямат допуск, или хората, които кореспондират и спускат неговите указания към администрациите в други институции. Никога не съм си представял, че президентският протокол или президентската институция може да изземе функции

се ползва с подкрепата на всички народни представители от Великотърновски многомандатен избирателен район. Дори и вчера бяха поставени въпроси, за които ние сме поели ангажимент, че ще търсим решение. Знаем, че по този начин могат да работят народните представители и местната власт. И кметът, и народните представители са представители на българските избиратели и ще могат действително да решават проблемите.

група, че нямат право да правят декларации по точки, които са в дневния ред на Народното събрание. Знам, че Ви е притеснено. Знам, че е трудно. Господин Цветанов Ви поставя в неудобно положение, но, моля Ви, обърнете му внимание. Това важи за всички ни. Не знам какво да Ви кажа? Преди процедурата Ви казах да си направите справка в стенограмата, във фонограмата дали съм направил забележка на два пъти. Просто няма какво Просто няма какво да Ви отговоря. Ако Ви изглеждам притеснен, вече това е друга тема. Заповядайте, господин Карадайъ, от името на парламентарната група на Движението за права и свободи.

Вчера беше регистрирана поредна проява на ислямофобия. Изключително дръзко, нагло и безпардонно едни лица нападнаха беззащитни жени в европейска София само защото са носили забрадки, само защото изповядват исляма. Това е изключително тревожно! Всички нормални хора са в шок от подобна бруталност. Ние от Движението за права и свободи остро осъждаме този акт на омраза. Налагането на езика на омразата, насаждането на омраза, превръщането на представителите на мюсюлманската религия в еквивалент на проблеми, на врагове, е тревожно явление и някой трябва да каже: „Стоп!“. Вярно е, че отдалечаването от толерантността и отричането на правото на различните да бъдат част от българското общество и да бъдат достойни български граждани отдалечава всички ни от демокрацията и европейските ценности, поставя държавата пред риск и създава лоша репутация на страната ни. Предупрежденията ни остават глас в пустиня, но ние няма да се откажем да алармираме и да призоваваме за толерантност. Така беше и след нападението на молещи се пред джамията в София. Така беше и след нападението на границата. Така е и днес. Поставяме остро въпроса: има ли държава, която да гарантира правата и свободите на своите граждани, забележете, в случая собствената им родина? Не съм убеден, че този въпрос е резонен. Тези, които нападнаха молещи се мюсюлмани пред джамията през 2011 г., тези, които блъскаха жени на границата, за да попречат на български граждани да посетят родните си домове, днес са на власт. Те са част от властта, която декларира, че е гарант за етническия мир в страната. Днес ние остро поставяме въпроса за акта от вчера и призоваваме най-голямата политическа сила в парламента да поеме своята отговорност и да предприеме всички необходими, адекватни действия за наказване на извършителите, за ефективни мерки за пресичане на такъв род прояви в бъдеще, което значи и премахване на всички предпоставки. Защото ако днес все още е време за оценки и реакции, утре може да е късно за каквито и да са действия. Няма нищо по-важно от мира, няма нищо по-важно от разбирателството и мирното съжителстване на всички етноси в страната – с обединени общи усилия, в заедност, търсене и постигане на успех. обаче е дълг и отговорност на всички политици, на всички органи в държавата, на всички граждани. Това най-вече е отговорност на тези, които са във властта и управляват държавата. Не можеш да гарантираш етническия мир и да толерираш ксенофобията и омразата. Това толериране създава модел на поведение, който провокира напрежение и създава предпоставки за обективна заплаха за етническия мир. Последният случай е показателен. Независимо от законовата дефиниция на забранени атрибути в облеклото, общественото съзнание не разграничава традиционната в исляма и не само в исляма забрадка и я приема за забранена със закон. Не е нормално носенето на забрадка да е проблем. Не е излишно да напомним за погрешната формула на управлението и да поискаме спешни мерки за поправка. Ние няма да се подведем – призовавам и останалите, от променената риторика на участващите в управлението крайни националисти и ксенофоби. Включването във властта на крайни националисти, на ксенофоби и лъжепатриоти създава не просто условия за подобни прояви, но трайно насажда усещането за правилност и необходимост. И вместо да бъдат осъдени и изкоренени като тип поведение, те се превръщат в негативни стереотипи и пример за подражание. Отново ще подчертаем, че основната политическа сила трябва да поема и носи своята отговорност за всичко, което застрашава демокрацията и мира в нашата страна. Отново ще обърнем вниманието на всички днес: нека се освободим от това, което ни отдалечава от европейските ценности, руши демокрацията и създава реална заплаха за мира. Нека не просто осъдим и се откажем от езика на омразата, а реално да приложим като обединителна платформа българския етнически модел и обединителния патриотизъм в интерес на всички български граждани. Ние проповядваме заедност и обединение, толерантност и мир. Тези неща могат да ни обединят, те са условие за нашето общо бъдеще. Те могат да създадат мнозинство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 Движението за права и свободи остро осъжда всякаква проява на разделение и омраза, всяка демонстрация на нетолерантност, етническо и верско противопоставяне. Призоваваме Народното събрание да подкрепи нашата декларация и всички компетентни органи незабавно да предприемат мерки за наказване на виновниците. Нека всеки и всички заедно да работим за такъв модел на поведение, който да гарантира стабилност и сигурност, европейско развитие и мир. Както е казал Левски: „Всичко се състои в нашите задружни сили“. Ако всички го искаме, можем да постигнем успех и задружно, заедно, в мир и разбирателство да градим просперираща България. Благодаря Ви за вниманието.

Поставяте въпроса за единение, за това да застанем общо зад приоритети, като председателството на България и принципите на демокрацията като парламентарна република. Само че, докато говорите тези красиви думи, обявихте война на президентската институция, като си позволихте без никакви данни

Не говоря за комисия, говоря за изказването на господин Цветанов на пресконференция, така че спазвам дневния ред. Освен тази война обявихте война на опозицията като ни наричахте „убийци“. Срещу Вас се изправиха майките на деца с увреждания, чака Ви протест на полицаите. За каква сигурност, спокойствие и единение говорите?! При това злоупотребявате и с фактите! Господин Цветанов, уважавам действията на президента Радев и го подкрепяме от първия му ден до ден-днешен, включително и вчера. Вие злоупотребявате, защото, ето, как всички заедно застанахме в Свищов пред хората. От лявата му страна съм аз, от дясната – сте Вие, на президента, така че не злоупотребявайте и не обвинявайте държавния глава в разделение на нацията и в различно отношение към различните политически лидери! Това го видя не само цял Свищов, а цяла България. По две важни теми, които поставихте днес: че България е парламентарна република, и че председателството е изключителен приоритет, както обявихте на всички ни. Да поговорим за това колко парламентарна република е онази република, в която не се обсъждат приоритетите на България за европредседателството, а господин премиерът подписва в Брюксел с другите две държави приоритетите за председателството? Колко парламентарна е тази република, в която министър-председателят втори месец не идва на парламентарен контрол, за да обсъдим председателството на България?! Колко парламентарна и спазваща законите и демокрациите ще е тази република, в която днес предлагаме да обсъдим и приемем специална анкетна комисия, която да разследва случилото се в НДК? Да Ви видим сега какви парламентаристи и борци срещу корупцията сте! Защото от вчера заглавията във всички вестници са: „Скандал!“, „Скандал в управлението!“, „Вицепремиер уволнява директор на НДК, премиер го връща!“, и отнема на вицепремиера част от ресора му за председателство. Какво се случва и какво става в държавата? Отговорете Вие! Две лобита в ГЕРБ бият ли се кой да вземе обществените поръчки за 50 млн.лв. ремонт в НДК? Така ли е? Защото и двете страни в този спор – господин Боршош казва: „Няма да подписвам обществени поръчки под натиск и на ръба на закона“, кой го кара да го прави? Няма как да е опозицията. Някой от управляващите! Госпожа Павлова, от друга страна, казва, че там има данни за корупция, че тя е информирала премиера и той се е съгласил господин Боршош да бъде уволнен. Каква парламентарна република и какво председателство, което свеждате до това кой в ГЕРБ или в управляващото мнозинство да открадне едни пари от един ремонт и от едни плочки? Няма приоритети, няма политики! Председателството беше сведено до смяната на тези плочки. Сега и заради плочките, пардон, заради обществените поръчки рискувате бъдещето на България, рискувате да поставите тези приоритети и да решите проблем на българските граждани, който може да бъде в центъра на това председателство. Това, господин Цветанов, Ви е парламентарната република и приоритетът „Председателство на България“. Ето защо, тъй като има основателни съмнения за корупция, изговорени от двете страни в този спор, внасяме анкетна комисия в парламента, която да се занимае със случая. По две причини! Ако Вие не искате, ние се обявяваме за борба с корупцията и с паралелната държава и искаме истината. (Викове от ГЕРБ: „Еее!“.) Втората причина е, че и двамата в спора казват: „Председателството е пред провал!“. Очевидно, няма да се справите с този проблем, ще трябва да Ви помагаме. Но времето показа, че сме били прави, когато се съгласихме Деница Златева да не участва в това, когато изразихме позиция, че ще използвате и председателството за користните си цели и ще сложите представител на БСП като параван да Ви изтрие ръцете от кражби и далавери. Времето доказа, че сме били прави да не включим наш представител в това правителство. Анкетна комисия за истината, и днес пускаме сигнал до главния прокурор да сезираме за проверка какво се случи там! Корупция и най-големият риск, най-важното за България опасност да провалите председателството, опасност да отблъснете Европа, да изложите България пред Европа, да отблъснете европейски лидери, които няма да дойдат в България в тази ситуация, но най-вече опасност да не решите по време на това председателство поне един проблем на българските граждани, да пропуснете голям и уникален шанс за България. Това сте Вие – Борисов 3 и мнозинството, което го подкрепя. Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова. Не прекъснах декларацията от уважение към парламентарната група. Само две уточнения – премиерът Борисов е бил на парламентарен контрол на 9 юни 2017 г., а „Два месеца“ е доста пресилено, което казахте. И, второ, вицепремиер не е уволнявал началника на НДК.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

Ако е някакво Ваше изказване, то е безотносително, защото Вие нямате право да коментирате декларации. Към Вас никой не се е обърнал. Ако Вие се явявате все пак някакъв нещатен адвокат на господин Борисов, много Ви моля, вземете и се запишете в Адвокатурата, а недейте да го правите от парламентарната трибуна. Не злоупотребявайте с властта, която Ви е дадена и с това, че имате едно копче, което можете да натискате и да си говорите, когато искате.

Доклад на Комисията по бюджет и финанси. С него ще ни запознае председателят на Комисията народният представител Менда Стоянова.

Няма. Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Законопроекта, който се подкрепя от Комисията. Гласували

Параграф 1. Предложение на народните представители Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Гьоков, Виолета Желева, Манол Генов, Милко Недялков, Жельо Бойчев. Надя Клисурска-Жекова, Николай Иванов, Веска Ненчева и Георги Търновалийски:

Изказвания? Заповядайте, господин Стойнев. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! Уважаема госпожо Караиванова, аз се надявам, че си спомняте дебата по този Законопроект при първото му гласуване и мотивите, с които го приехме с пълно единодушие. Спомняте си и дебата по предложения от нас и отхвърленият от мнозинството Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване за преизчисляване на пенсиите. Непрекъснато бяха сравнявани и двата законопроекта, бяха казани емоционални аргументи, с които се противопоставяха единият на другия, но задълбочена оценка на предложенията като че ли нямаше. Надали на пенсионерите им стана ясно защо отхвърлихте нашия Законопроект за преизчисляване на пенсиите, което щеше да доведе до увеличаването им с около 20 на сто, а приехте този на Министерския съвет за вдигане само и единствено на минималните пенсии, който, освен че не решава дори малка част от проблемите, нарушава и осигурителни принципи. Ние принципно подкрепихме този Законопроект при първото гласуване с убеденост, че увеличението само и единствено на минималната пенсия крие рискове и ще доведе до негативни последици. Наред с изразената подкрепа уверихме, че между първо и второ гласуване ще направим предложение с цел подобряване адекватността на пенсиите и нашето предложение е налице. Предлагаме: първо, от 1 юли 2017 г., минималната пенсия да стане 300 лв., както обещавахте на българските пенсионери, тоест помагаме Ви да изпълните обещанията, и второ, от 1 януари 2018 г., да се преизчислят пенсиите със средноосигурителния доход за 2013 г., тоест спазваме нашия предизборен ангажимент към пенсионерите и отново помагаме да си изпълните Вашите обещания за преизчисляване на всички пенсии. Считаме това за справедливо. И няма дилема откъде ще дойдат парите за тези две действия. За увеличаването на минималната пенсия на 300 лв. ще дойдат оттам откъдето ще дойдат и за увеличаването на 200 лв., тоест от излишъците в бюджета, а за преизчисляването – като се предвидят средства в новия бюджет на държавното обществено осигуряване за 2018 г. Така че драма няма и това в никакъв случай не го изтъквайте като мотив и аргумент да отхвърлите предложението ни. Сега се обръщам към „Обединените патриоти“. Обещахте на Вашите избиратели 300 лв. пенсия, а сега казвате, че това щяло да стане ако в Народното събрание сте не 27, а примерно 107 и че отстъпвате от предизборните си ангажименти, защото имате коалиционно споразумение и затова гласувате по него за минимални пенсии от 200 лв. Ще Ви обърна внимание, че всички включително, Вие, твърдяхте по време на изборната кампания, че нашата предизборна програма и Вашата са се доближавали максимално, поне в частта ѝ насочена към пенсионерите. Ние поехме почти едни и същи ангажименти към нашите избиратели за увеличаване на пенсиите, за преизчисляване основно на всички пенсии. Цитирам предизборната Ви програма отново: „Увеличаване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 300 лв. и преизчисляване на останалите пенсии“. И пак ще Ви попитам, уважаеми народни представители, Коалиция „Обединени патриоти“: какво друго се е променило за три месеца и два дни, освен, че Ви харесва да сте във властта и заради нея предадохте тези, които Ви повярваха и гласуваха за Вас? Вярно е, че натискът от Вашия голям коалиционен партньор е огромен, но ето – ние от „БСП за България“, с нашето предложение за 300 лв. минимална пенсия и преизчисляване на останалите пенсии Ви даваме възможност да излезете от ситуацията и да спазите предизборното си обещание към българите. ГЕРБ са ясни – те по друг начин печелят избори, но Вие не се обричайте да останете извън Народното събрание следващите 20 години заради това, че не си изпълнявате обещанията и се подавате на манипулации от ГЕРБ. Струва си да си помислите и помнете ГЕРБ партньорите си мени, но политиката си не мени. Ако не ми вярвате на мен питайте „Реформаторите“. Извинявайте, че Ви подсказвам но хайде поне 5-6 народни представители от Вашата парламентарна група, начело с председателя на парламентарната група знаково да подкрепят нашето предложение, за да видят хората, че някак си имате желание обещаното от Вас да се случи, но Ви извиват ръцете и нямате как да го направите. Или пък нека цялата Ви парламентарна група не участва в гласуването в знак на добра воля към два милиона, два милиона и 200 – 300 хиляди пенсионери. Оставете спорът за минималните пенсии и преизчисляването да се реши от останалите групи. Да знаете, че пенсионерите ще оценят едни такива действия от Ваша страна, ама не се знае каква ще е оценката от коалиционния Ви партньор. Казвам всичко това и се обръщам не към парламентарната група на ГЕРБ, защото там положението е неспасяемо, а към Вас, господа, от „Обединени патриоти“, за да не се повтаря положението от 30 ноември 2016 г., когато се гласува Вашето предложение за 200 лв. минимална пенсия, придружено с предложение за преизчисляване на пенсиите, подкрепено и от нас тогава, отново Ви напомням и когато не мина само за пет гласа, а повече от една трета от новосформираната Ви тогава парламентарна група не взе участие в гласуването. Обръщам се към всички народни представители – очаквам подкрепата Ви за нашето предложение. Другото е несериозно, уважаеми госпожи и господа народни представители. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП Няма. Изказвания? Народният представител Павел Шопов. Благодаря Ви господин Председател! Сега видях нещо ново, нов жанр

едно през друго, едно връз друго, едни доводи отдавна повтаряни, въртяни. Хайде да говорим зряло като сериозни хора, единственото, което ме удовлетвори до този момент беше, че цялата ярост, цялата омраза беше насочена към „Обединените патриоти“. И това е голямо признание за нас, защото ние се считаме, и наистина е така, за архитектите и

Каквото и да говорим, както и да въртим, както и да сучем, както и да плюем, каквото и да изричаме, това е фактът, пред който и Вие социалистите трябва да мълчите, защото фактът говори – с една четвърт до този момент през цялата история на прехода в рамките на няколко месеца, нямам предвид само това първото увеличение, а това което ще се случи от 1 октомври, няма увеличение в нито една сфера доходи. Това е тенденция, това е основното, това е най-важното. Тук се касае до ново начало по отношение на доходите, нещо за което ние сме пледирали години наред, изричали още от времето на тройната коалиция, което през всичките тези години не се състоя и то най-после е факт. Спомняте ли си по време на предизборната кампания един от най-спекулираните факти, интерпретации, доводи, тези беше, когато попитаха лидерите Ви и Вас от БСП,

защото ДПС е бита карта в българския политически живот. Ние Патриотите доказахме, че който се заиграе с ДПС приключва курса и излиза от политическата сцена и затова Вие се опитвате да ни припознавате нас. Никой от нас не Ви беше давал анонси, не Ви беше давал поводи, но Вие казахте: да с „Обединените патриоти“. И ако беше станало така да управлявате с нас и да бяхме в коалиция, Вие щяхте ли да се съгласите с една четвърт още първата година при условията на предишния бюджет и без неговите изменения да увеличите пенсиите? Нямаше да се съгласите, уверявам Ви и доказателствата за това са многократните Ваши позиции и действия в минали парламенти, ако щете и в предишния – последният, когато каква битка водихме включително и с Вас, за да се съгласите Вие пенсиите да бъдат увеличени с това, с което ги увеличаваме сега ние в момента. ако се беше стигнало дотам да управлявате с нас ние щяхме да направим това искане и аз съм сигурен каква щеше да бъде Вашата реакция. Вие и в условията на този парламент в коалиция с „Обединените патриоти“ пак нямаше да се съгласите и в този размер първата година, казвам първата година, да увеличите пенсиите. Ние щяхме да Ви откажем да направим коалиция с Вас, защото това е основно наше главно, първо условие и Вие добре го знаете. Едно от нещата, заради които ние поставихме с ГЕРБ нашите отношения на принципна основа, беше това: или драстично увеличение на пенсиите, както това се случва, и в продължение на целия мандат все повече и повече увеличаващо се, или няма да има коалиция. И ГЕРБ ни разбраха, но Вие нямаше да ни разберете за това. Не зная до кога ще повтаряме, колко пъти ще изричаме, колко пъти ще напомняме за тази елементарна логика, житейска логика. (Шум и реплики.)

Уважаеми господин Председателю, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър, уважаеми господин Шопов! Искам от тази трибуна да разсея това, което се опитвате да внушавате покрай текстовете за промяната около Проектозакона. Има увеличение само на минималната пенсия с процентите, които Вие декларирате. Реалното увеличение е съвсем друго и всеки човек, който може да смята, и който разговаря със своите избиратели, ще разбере, че хората не очакват увеличение с 25%. Това е една лъжа! Ако досега човек е имал пенсия 177 лв. и от 1 юни му се вдига на 180 лв., с колко му се увеличава пенсията?

ще му се вдигне ли пенсията с 25%! Това внушаване, че сега се вдигат пенсиите с 25%, въобще не е истина! Изчисленията, които са направени за следващата година, показват реалните цифри. Разделете необходимите изчислени 280 милиона на 12 месеца, на 800 хил. души, за да видите с колко се увеличават пенсиите! Благодаря Ви за вниманието.

Цялото Ви изказване съдържаше реплики по отношение на моето изказване. Не знам защо, като иначе и господин председателят Ви напомни, че това е в защита на нашето предложение. Ярост. Няма никаква ярост, господин Шопов! Само истината, живата истина. Защо не си кажете: ние искахме да увеличим пенсиите, но няма как, защото големият ни партньор не дава, пък ние искаме да сме във властта! Когато кажете това, един път завинаги хората ще Ви разберат, и ние ще Ви разберем, и няма повече да Ви да Ви насочваме в тази посока. Ако управлявахте… Значи, през цялото време Вие не казахте нито един аргумент против това, което ние предлагаме, за което е дебатът в момента.

на „БСП за България“, което е за увеличаване на минималната пенсия от 300 лв., което Вие обещавахте, и за преизчисляване на всички пенсии, което Вие обещавахте, и което предлагахте в предния парламент, а сега изведнъж, когато някой друг го предлага, не го подкрепяте?

Значи, просто сте в едно разкрачено предложение, в което няма как да обясните действията си. Ако имате как, излезте, обяснете с мотиви, защо не приемате нашето предложение? Аз ще Ви благодаря и ще Ви се извиня, ако си кажете мотивите и, ако те са състоятелни.

Уважаеми господин Шопов, въпреки че по основните пунктове на Вашето изказване съм съгласен с Вас, смятам, че че е необходимо да го разширите. Трябва да напомните на колегите отляво, че когато пет гласа не стигнаха за пенсиите, когато от „Патриотичния фронт“ не 70, а 90% от хората бяха в залата и гласуваха, от техните народни представители едва 11 от близо 40 присъстваха. Напомнете им го, защото всъщност ние тогава предложихме обвързано предложение за промяна на бюджета, което изискваше някъде около 800 милиона финансиране и ние си бяхме направили труда, бяхме направили предложение откъде да дойдат тези пари. Те не подкрепиха приходната част, подкрепиха само разходната, за да могат да си я веят като някакво знаме, и я подкрепиха в такова малко количество гласове, че да не мине. И сега правят същото. Продължават да веят някакво знаме на популизъм, с цел единствено да заиграват с болката на хората, с мизерията на хората. е нужен конструктивизъм, нужни са финансови разчети и това сме направили при създаването на управленското мнозинство. Припомнете им също, че причината да говорим за минимални пенсии, и то толкова ниски минимални пенсии, е това, че БСП три пъти фалираха държавата. Благодаря, господин Веселинов. Дуплика – господин Шопов, имате думата. Заповядайте. Благодаря много на господин Недялков, защото той успокои тона. Направи реплика към мен, но говореше човешки и разумно, та дори и господин Гьоков, който беше тръгнал на контра, четейки опорните точки, се опита да излезе с аргументи. Ние няма да подкрепим Ваше предложение, господин Гьоков. Ние ще инициираме в в тези четири години почти, които остават до края на мандата, наши инициативи, такива, че те ще бъдат за увеличение на пенсиите и то до размера, в който ние сме обещали това в предизборната си програма. Няма нужда да подкрепяме това Ваше предложение. Защо? Защото това наше предложение беше направено още ноември месец и тогава Вие не го подкрепихте. И знаете ли защо не го подкрепихте тогава? Защото Вие тогава бяхте започнали да се изживявате вече в ролята на бъдещи управляващи. Вие мислехте, че този мандат ще управлявате и си бяхте направили разчетите, управлявайки да се подготвите да не давате тези пари, да не изплащате тези пенсии. Това е истината! А не друга! Затова Ви липсваха народни представители в решаващия момент. Защо тогава не подкрепихте това наше предложение? И сега правителството, което следваше, тоест настоящото, щеше да изплаща тези пенсии. Що се касае до това, за което Вие пледирате, за реалните факти, по които ние да изразим аргументи, които... Реалният факт – кой е реалният факт, бе хора? Може ли да се каже обратното и да се оспори фактът: 806

получават една четвърт по-големи доходи от тези, които са получавали само преди няколко месеца. Факт. Факт! Още веднъж повтарям, факт, който не може да бъде оспорен. Колкото, колега, до това, с което Вие завършихте репликата си към мен, че БСП е фалирала държавата и затова… Да, така е. Последните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

ясно е, че това предложение ще бъде подкрепено в пленарната зала вероятно с консенсус. Искам да се върнем към философията на направеното предложение, защото тя заслужава внимание. Въпросът, който разглеждаме в момента, поставя няколко много сериозни проблема. Първият проблем е, Първият проблем е, и той няма отговор: защо изравняваме размера на пенсиите на лица с различен осигурителен принос? Това е много важен въпрос и отговорът на този въпрос трябва да търсим занапред в предложенията, които правим по отношение на пенсионната система. Вторият въпрос, който заслужава внимание е: защо солидарността към най-бедните, към тези, които са с най-ниски доходи, минава през пенсионната система, а не през системата на социалното подпомагане? Вие сигурни ли сте, уважаеми дами и господа, че тези, които получават минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и на свързаните с този размер други минимални размери, примерно на инвалидните, на наследствените пенсии, имат доходи само от пенсии? Сигурни ли сте? Тогава смятате ли, че това предложение е справедливо предложение? Защото има хора, които са с минимален размер на пенсиите, но имат други допълнителни доходи. Смятате ли, че няма такива?! Как Вашето предложение разделя тези хора? Ето един аргумент, в подкрепа на това, че увеличението на пенсиите не може и не трябва да бъде само в един сегмент. Защото това увеличение противопоставя една група пенсионери на друга група пенсионери и усещането за солидарност влиза в драстично противоречие с усещането за справедливост. Тук е големият проблем ще Ви кажа защо. Защото тези, които получават минимален размер на пенсията сега, с това решение, получават 22 или 23% увеличение за месец октомври. А останалите? Останалите получават 2,4% увеличение на размера не пенсиите. Ето го усещането за несправедливост. По отношение на другия въпрос – били осигурени парите за това увеличение. Твърди се, че към края на месец април преизпълнението на приходите от осигурителни вноски е около 104 милиона. Уважаеми дами и господа народни представители, вече 50 милиона от тези пари са изхарчени за великденските надбавки. Знаете, че предстои Коледа и тогава трябва да се дадат още 50 милиона. Всяко едно правителство се съобразява с това. Тези пари също ги няма в бюджета на държавното обществено осигуряване. Тоест, тези 100 милиона вече ги няма. Кой Ви дава право отсега да твърдите, че към края на годината ще има друго преизпълнение на приходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване, още повече че миналата година от тази трибуна твърдяхте, че приходите от осигурителни вноски са увеличени максимално?! Лично аз бях направил предложение приходите да бъдат увеличени със 150 милиона. От девет кладенеца вода ми докарахте тук, за да ми докажете, че няма как да има увеличение на приходите. Кога сме били откровени – тогава или сега? Уважаеми колеги, трябва да внимаваме много, когато се занимаваме с темата „пенсионна система“. Защото, ако Вие твърдите, че БСП са фалирали държавата три пъти или там колкото пъти го казахте, притеснението ми е, че с такъв тип предложение още при първия опит да управлявате държавата, ще фалирате пенсионната система.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще говоря бавно, за да ме разберете, защото явно не ни разбирате. Вашето предложение слага на масата една несправедливост в Кодекса за социално осигуряване и Вие добре го знаете. Моля Ви, не се обаждайте от залата!

Сумата, която е необходимо да бъде заделена, възлиза на 132 млн. лв. Вашите аргументи за изменение на бюджета на държавното обществено осигуряване са свързани с преизпълнението на бюджета към днешна дата, като към края на годината очакваме преизпълнение, както чухме от представителите на НОИ, с 280 млн. лв. Средства в бюджета на държавното обществено осигуряване има и за увеличение на минималния размер на пенсията на 300 лв. Ефектът, който ще бъде оказан върху българските пенсионери, 60%, от които живеят под границата на бедността, ще бъде 1 млн. 360 хиляди пенсионери. Хората трябва да знаят, че когато ГЕРБ и патриотите обещават 300 лв. минимална пенсия, това означава, 180 лв. или максимум 200 Те излъгаха българските граждани! Ние сме единствената партия, която е извършила преизчисление на пенсиите, повтарям: преизчисление на пенсиите, което е много по-справедливо от Вашето предложение и наш приоритет са хората с ниски доходи, бедността и невъзможността да продължават да живеят по този начин. (Шум и реплики от ГЕРБ.) И защото нашата парламентарна група добре разбира, че с днешното решение нарушаваме чл. 19 от Закона за публичните финанси,

Уважаеми колеги, все пак да не забравяме, че в момента разглеждаме на второ четене Закон за бюджет на държавното обществено осигуряване.

разглеждането на Законопроекта само за популистки и политически изказвания. Предложението, което е направено от госпожа Корнелия Нинова и група народни представители, включва увеличаване на минималния размер на пенсията на 300 лв. Преждеговорившата

Преждеговорившата каза, че това ще струва на бюджета 130 милиона, само че забрави да каже: „месечно“. Затова искам да Ви кажа какви са цифрите. Ако

на 60% от пенсионерите, а другите 40%, господин Адемов, ще получат 2,4%. Тоест чувството за несправедливост и чувството за това, че твоят принос не е този, който влияе върху твоята пенсия, естествено, ще се засилят, от там и ерозиране на системата, разбира се. Но аз пак искам да се върна на това, все пак е бюджет, откъде ще дойдат тези средства. Никой от преждеговорившите, нито от тези, които са направили предложението, не казват това – откъде ще дойдат тези средства: от осигурителни вноски, от други някакви вноски или от държавния бюджет?! През 2015 г., уважаеми колеги, при съотношение на приноса – на осигурителните вноски спрямо дофинансирането от държавния бюджет, ние отчитахме 48,89%, тоест близо 50% от сумите за пенсии на практика се осигуряват от данъци трансфер от държавния бюджет към бюджета на ДОО. През 2017 г. този процент ще бъде сведен до 42,39%, и това са всъщност тези ефекти, които се получават от промените и реформата, която се случи преди две години. Ако сега приемем предложението, това означава, че процентът ще скочи над 50. Ами, защо тогава говорим за осигуряване и осигуряване на пенсии от осигуряване, а не вземем да кажем, че ще ги плащаме от данъци?! Друг е въпросът, че ако ги плащаме от данъци, приходите от данъци или трябва да се увеличат и би трябвало да се увеличат, вдигайки размера на данъците или размера на осигуровките, или ако не вдигаме размера на данъците, с което съм убедена, че цялата зала няма да бъде съгласна, трябва да бъдат за сметка на други разходи от бюджета. Кои – разходи за въоръжаване; разходи за увеличаване на парите на полицаите, пожарникарите; разходи за увеличаване парите за социално подпомагане и прочее, прочее разходи? Само че Вие сте само по разходите. Вие не се интересувате от приходите. Това е нормално – Вие сте опозиция, какво Ви интересуват приходите?! Важното е разходите и хората да Ви оценят колко сте добри и колко мислите за тях.

след увеличението с 300 лв. минимална пенсия ще бъдат увеличени пенсиите. Действително става въпрос за 132 милиона месечно, но това, което аз коментирах, е преизчислението на бюджета на държавното обществено осигуряване към края на годината. Говорим за съвсем малък ресурс, който трябва да бъде заделен, защото, както всички добре знаем, лесно е да даваме 2 милиарда за саниране, нали? (Шум и реплики.) Лесно е да се хвалим с излишъци и други суми над 2 млрд. лв., а ни е трудно да заделим 400 млн. лв. за пенсионерите, които живеят под границата на бедността? Аз отново говоря за ефекта, защото явно чувството за несправедливост Ви гризе Вас, господа управляващи, с днешното предложение, което смятате да гласувате (шум и реплики), чувството за несправедливост по начина, по който бъркаме в осигурителната система. Да, но с 300 лв. минимална пенсия ефектът ще бъде върху 60% от пенсионерите, защото 314 лв. е границата на бедността. (Ръкопляскания от

Колегите казват, че техните предложения са заформени по начин, който би предразполагал да се използват средствата от преизпълнение на бюджетните постъпления, най-вече в бюджета на ДОО. Само че колегата Митев си направи труда да погледне мотивите. Интересното е, че колегите не са записали това нещо в мотивите, защото се оказа, че нямат никакви мотиви на предложението, което са подали. Това е първото. Другото.

един приход в бюджета, какъвто е примерно събиране от контрабанда и така нататък, може да бъде постоянен, защото разходът, който се предлага в осигурителната система, знам, че преждеговорившите бяха юристи и на тях е простено да не знаят, но когато имаш постоянен разход, трябва насреща да имаш постоянен приход, който да можеш да покриеш. Но понеже колегите още не са защитили това, ще ми бъде много интересно, ако и Вие

са ученици от езиковата гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ в Благоевград. Нека да ги приветстваме. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Стоянова, искам да Ви благодаря, че върнахте дебата в посоката, в която трябва да върви, с доводи по нашето предложение. Не се съмнявам, че Вашите разчети са абсолютно коректни и точни. Може би се разминават в цифрите, но по принцип не се съмнявам в точността им. Също Ви благодаря, че признахте, че подходът е несправедлив. Българският народ е с неприятно усещане, защото целият преход е белязан от тази несправедливост и сега продължаваме да натрупваме нови несправедливости. Не бива да правим това! Ако имаме възможност, ако бюджетът позволява да се вдигнат с 1% пенсиите, ще ги вдигнем на всички. Ако позволява с 11,5% да се вдигнат на всички, трябва да ги вдигнем на всички. Другото наистина е несправедливо. Забравяте да кажете откъде ще дойде финансирането за следващата година с толкова много пари. Няма да стигнем 50% и да го минем. Може да не намалим, но ще задържим на същите граници, защото приходите в бюджета ще се увеличават в приходната част. Вие постоянно подценявате тази приходна част, но нали вдигате минималната работна заплата всяка година. От това приходите в държавното обществено осигуряване се увеличават. Също така не правите никакви стъпки за изваждане от осигурителната система на тези, които нямат принос към нея. Например на хората със

За тази година в никакъв случай не прави 400 милиона, а прави 760 милиона. Но за юристите това няма кой знае какво значение. Затова искам да Ви кажа, че дебатът трябва да се върне към бюджета. Господин Гьоков, благодаря, че вярвате на моите цифри. Естествено, те не са мои, а са от институциите и са коректни. Категорично смятам, че Вашето предложение засилва несправедливостта не само сред пенсионерите,

губят увереността си, че това, което днес внасят като осигурителен принос, утре ще им се върне като подходящ размер на пенсиите. Това, че се противопоставят различни групи и слоеве една на друга, аз не съм съгласна с Вас, господин тук не говорим за противопоставяне, а за начин, по който се разпределят разходите в бюджета при приходите, които имаме, разбира се, ако не пледирате за дълг. дълг. Надявам се, слушайки последните изказвания на Вашата парламентарна група, че Вие в никакъв случай не искате да се води политика за увеличаване на дълга, за дефицити и така нататък. В такъв случай ще говорим за приоритети при разпределянето на разходите, но справедливо, в размера на онова, което могат да ни осигурят приходите. А приходите, господин Гьоков, се увеличават благодарение на работата на правителството, на приходните агенции, на усилията, които се полагат за ликвидиране на сивата икономика, на контрабандата. Това е неоспорим факт, който се доказва от цифрите ежемесечно, когато излизат отчетите на Министерството на финансите.

Може да не съм съвсем точен, но може би повече от 10 години слушаме предизборни обещания минимална пенсия 500 лв. с преизчисления, спадаща с приближаването до реалното участие във властта и преминаваща през 300 лв. пенсия с преизчисляване, стигаща до тъй нареченото „ново начало“ – предложение за вдигане на пенсията от 161 на 180 лв. Това ново начало аз го наричам цинизъм, подигравка с нашите майки и бащи. Тук е времето да кажа, че ние, от Политическа партия „Воля“, независимо дали сме в опозиция или в управление, винаги ще подкрепяме онова, което сме обещали. В случая ще подкрепяме това, което Вие сте обещавали през годините, а именно 300 лв. пенсия, защото считаме, че това е последователно. Така е почтено. Не да се обещава на килограм, когато си в опозиция и не усещаш никакъв шанс да се докопаш до властта, а да обещаваш неща, които са реални, прагматични и изчислени. Чувахме, че в предното Народно събрание такова предложение са направили нашите колеги от сега по нов начин наричаща се група „Обединени „Обединени патриоти“. Какво пречи същото предложение да направите сега и да го подкрепите?! Ние ще Ви подкрепим! Така е почтено, така е последователно. Откъде ще дойдат парите? Три са начините. Първият е с увеличаване на приходите, което означава ефективно управление на българската икономика. Няколко пъти

От къде могат да се случат там нещата? Миналата седмица слушах бившият премиер Софиянски, който нагледно обясни как една магистрала по всички изчисления трябва да струва 50 млн. лв., а струва 180 млн. лв. Само от една магистрала,

КТБ, БТК, БГА, 900 бензиностанции, хванати манипулиращи уредите. Само че няма нито една моя бензиностанция, затова никой няма да ги разкрие! (Силен шум в ГЕРБ.) Няма име на нито една бензиностанция, на нито един бизнесмен, който краде данъци. И защо?! Те покровителствани ли са от управляващите?! Ревизори Ревизори ловят ли ги тези хора или те са добри, защото подкрепят финансово тези, които сега трябва да се гаврят с българския народ?

пенсионно възнаграждение от това, което е в момента, но ще останат много по-малко пари за кражба.

По начина на водене – редно е като председател на Народното събрание да следите изказващите се, както преждеговорившия, и когато има конфликт на интереси, съответният изказващ се трябва да ги декларира. Не може псевдоморалният стожер в българския парламент господин Марешки да говори за бензиностанции, за горива, за петроли, без да декларира конфликт на интереси.

Всеки, който е прочел Правилника, знае, че когато има конфликт на интереси, трябва да го декларира при изказване и при гласуване. Не приемам, че това е процедура по начина на водене. Има ли други изказвания?

Уважаеми колеги, слушах с внимание всички, изказващи се и се сетих за този пореден дебат за пенсиите на нашите родители. пореден, защото в предишното Народно събрание една парламентарна група – сега наречена ОП, тогава бяха изчислили и предлагаха 500 лв. пенсии и бяха намерили средства, госпожо Стоянова, тогава. Основният въпрос днес, основният проблем е: откъде се осигуряват средствата, които ще бъдат раздадени за пенсии?

Нито един от тях не е клекнал да се моли за тези средства, за които е работил и в момента иска да си осигурява минимален стандарт на живот. Ние Ние спорим тук, без нито един от досега изказващите се, освен господин Адемов – за първи път го чувам и него, защото ние сме в постоянен спор с него, казва: „аз навремето Ви казах от къде ще дойдат 150 милиона, за да увеличим пенсиите“. Отварям една скоба, да Ви кажа – ГЕРБ сте виновни, че махнахте една швейцарска система, защото, ако не бяхте махнали тази система, сега минималната пенсия щеше да бъде 268 лв. Никак не е смешно колеги, сега ще Ви кажа още нещо откъде очаквате приходите, госпожо Стоянова. Казвате, че приходите се осигуряват от Приходната агенция. Не, колеги, приходите се осигуряват с увеличаване на брутния вътрешен продукт, а приходните агенции ги събират. Оттам логиката Ви е грешна, разчитате само на приходните агенции да дерат, да събират и в една или половинка риза, това което няма и у хората. По този начин, без увеличаване на брутния вътрешен продукт, без да се създава възможност за откриване на работни места, няма как и по какъв начин да увеличавате пенсиите, но щом като сте решили… И приходите, които би трябвало да бъдат… Ще Ви подсетя за още едно място, откъдето може да вземете средствата. Ами от държавните служители, които натискате да гласуват за Вас, държавата им плаща цялостната осигуровка. Спрете на държавните служители онази част, която е необходима, и ще имате приходите, и затова сега ми дърпате от езика, но ще Ви кажа, че и премиерът това, което каза, че 1 мрлд. 300 милиона ще осигури от контрабандата, от тези средства, които ги имате в момента – 150 милиона, и от тези от държавните служители, които ще ги съберат, господин Председател, в чл. 10 в т. 3 би било най подходящо и съм убеден, че ОП ще ни подкрепят, и не да се пазят само от ДПС: „от 1 октомври“ да бъде „500 лв.“. Аргументирах ли се? Казах ли приходите Ви откъде ще бъдат? Постоянни ли ще бъдат? Ще осигурим ли справедливост на онези, които няма да чакат на вратите да се молят да им осигуряваме средствата?

Също няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване предложение от народните представители Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Гьоков, Виолета Желева, Манол Генов, Милко Недялков, Жельо Бойчев, Надя Жекова, Николай Иванов, Веска Ненчева и Георги Търновалийски, което не се подкрепя от Комисията. Моля, гласувайте.

не е прието. Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Рамадан Аталай в т. 3 на текста по вносител, който е подкрепен от Комисията,

Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 1, подкрепен от Комисията. Моля, гласувайте.

Процедура по прегласуване.

„Заключителна разпоредба“. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Наименованието се променя на „Заключителни разпоредби“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Има ли изказвания? Ясно е защо е предложението. Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложение на народните представители Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

§ 7б: „§ 7б. (1) Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2011 г., се преизчисляват от 1 януари 2018 г., като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2012 г. – 618.06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

Ако допреди малко ние гласувахме всички заедно едно краткосрочно решение, едно решение на парче, тук вече говорим за политика. Защо? Защото, уважаеми дами и господа, преди малко де факто ние гласувахме една промяна, която ще касае приблизително около 600 хил. човека. Големият въпрос е: какво правим за останалите 1 млн. 600 хил. пенсионери, за тях какво точно се предвижда? Отговор на този въпрос от управляващите няма. И защо няма? Защото все още ние нямаме управленска програма, все още ние нямаме и законодателна програма. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Имаше една огромна готовност, спомням си, но тя остана само на думи. Де факто ние не знаем какво ще се случи следващите месеци, а защо не и следващата година, ако, разбира се, издържите дотогава. (Реплики от ГЕРБ.) До момента всички заедно подкрепихме само тези пенсионери, които имат най-малко осигурителен принос, или може би тези, които почти нямат никакъв осигурителен принос. Дайте сега да видим за останалите пенсионери! Ето това, което ние предлагаме, е именно политиката, която трябва да се води и се надяваме и Вие да я подкрепите, защото наистина по този начин, с осъвременяването на пенсиите, помагаме на приблизително 80% от българските пенсионери. Но Вие трябва ясно да заявите имате ли такова желание. Защото до момента, първо, Вие излъгахте избирателите, не изпълнихте своето обещание. Второ, ще ги излъжете втори път, надявам се да не се случи, ако не подкрепите нашето предложение. Защото за осъвременяване на пенсиите си спомням, че някъде, по някои дебати и някои колеги говореха, но в крайна сметка трябва да има нещо черно на бяло – управленска програма няма, законодателна няма, председателят се мъчи да направи дневния ред, ако може и да няма закони на опозицията, но в същото време ние искаме да имаме една съвместна политика. Нека да я направим заедно, но ясно и точно да се знае – ще има осъвременяване на пенсиите, или няма да има. Защото ние, когато сме го обещавали, сме го изпълнявали.

Така че, когато говорим за политика, аз разбирам, че това Ви убягва, на Вас Ви трябват само краткосрочни и бързи мерки без никакъв ефект, но когато говорим за политика, тогава вече трябват наистина дългосрочни действия, да се търси стабилност, да се търси солидарност и, разбира се, колкото се може да има и по-голяма справедливост за нашите майки и бащи, които са строили тази страна. Благодаря. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване предложение, направено от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. Доклад на Комисията по бюджет и финанси, с който ще ни запознае председателят на Комисията – народният представител Менда Стоянова. Имате думата, уважаема госпожо Стоянова. Благодаря Ви. „ДОКЛАД относно Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание На заседание, проведено на 27 юни 2017 г.,

на нови заместник-председатели на Комисията за финансов надзор поради изтичането на мандата на Ангел Джалъзов като заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, и прекратения предсрочно мандат на Николай Попов като заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание: I. Предлагане на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, на Комисията за финансов надзор и представяне на документите им. им. 1. Предложенията за отделните кандидати за заместник-председатели, ръководещи съответно управления „Надзор на инвестиционната дейност“ и „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор, се внасят в писмена форма от председателя на Комисията за финансов надзор до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание в 14-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание. 2. Предложенията се придружават от писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на съответния кандидат. Към всяко предложение се прилагат следните документи:

заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше юридическо или икономическо образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“; е) свидетелство за съдимост; ж) документи, удостоверяващи, че предложеният кандидат притежава добра професионална репутация, професионален опит и отговаря на изискването за трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години в сферата на правото, икономиката или финансите през последните 10 години. II. Публично оповестяване на документите. Предложенията, заедно с приложените към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 12 дни преди изслушването. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по бюджет и финанси становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по бюджет и финанси въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: град София, пл. „Княз Александър I“ № 1, Комисия по бюджет и финанси, или по електронен път на e-mail: budget@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност

Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. IV. Изслушване на кандидатите. 1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по бюджет и финанси проверява представените документи и дали всеки от тях отговаря на изискванията за заемане на съответната длъжност. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. 3. Всеки кандидат се представя представя от председателя на Комисията за финансов надзор – до две минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата. 4. Всеки от кандидатите представя своята концепция за дейността на управлението в Комисията за финансов надзор, за което е предложен от председателя на Комисията за финансов надзор – до 20 минути. 5. Комисията по бюджет и финанси провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към всеки от кандидатите – до две минути на народен представител. След изчерпване на зададените въпроси към всеки кандидат от всички народни представители той отговаря – до 10 минути.

Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 10 минути. 8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган. 9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. 10. Комисията изготвя по смисъла на чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването на кандидатите и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага Проект на решение за избор на всеки от кандидатите за заместник-председател, ръководещ съответното управление в Комисията за финансов надзор. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата по отношение на другия кандидат за съответната длъжност. IV. Избор на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление, в Комисията за финансов надзор от Народното събрание. 1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати. 2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси. 3.

За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. 7. Ако кандидатът не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.“ Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3 към Решението са трите броя декларации, които се изискват от правилата, които току-що Ви прочетох. Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова. Откривам разискванията. Изказвания? Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Моля, режим на гласуване

Заповядайте за процедура, госпожо Стоянова.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

обусловен от множество геополитически, военнотехнически, финансови, икономически и правни фактори, налагащи задълбочен анализ за намиране на възможно най-удачното решение и то на държавно ниво. този процес е необходимо да се отчетат още и крайния ефект постиган с изграждането на отбранителната способност, ангажиментите ни в колективната отбрана в рамките на НАТО, политиковоенните измерения от обвързването с конкретен доставчик и възможностите за идустриално сътрудничество. Именно в тази връзка беше разработен и Проектът за придобиване на нов тип боен самолет за военновъздушните сили. Ще спомена и няколко думи относно развитието на Проекта до момента. На 2 юни 2016 г. Четиридесет и третото народно събрание прие Проект за инвестиционен разход,

като основно се дефинира обхвата на Проекта, определят се времевите му параметри и се определя финансовата рамка. Утвърденият Проект за инвестиционен разход послужи като основание за разработване и изпращане на искане за представяне на предложение към потенциалните изпълнители на Проекта през месец декември 2016 г. Впоследствие са получени пакети предложения и се извърши оценки и класиране на потенциалните доставчици. Уважаеми, госпожи и господа, необходимостта от създаване на Временна комисия може да се разгледа в няколко аспекта. На първо място, именно по време на служебното правителство се направи оценката и класиране на потенциалните доставчици. Да припомним, че по това време Народното събрание не функционираше и не е упражняван парламентарен контрол, а са взети изключително важни решения по отношение на Проекта. На следващо място, с Проекта за придобиване на нов тип боен самолет за военновъздушните сили се предвижда изразходването на огромен финансов ресурс и се очаква постигане на значително повишаване на отбранителните способности на военновъздушните ни сили. Това предизвика сериозен обществен и медиен интерес, и необходимост за осигуряване на прозрачност на целия процес по реализацията на Инвестиционния проект. подкрепа на създаването на Временната парламентарна комисия може да се посочи и необходимостта от по-голямо ангажиране на Народното събрание с проектите за модернизация на въоръжените ни сили. Работната комисия ще доведе до по-добра информираност на народните представители, което е необходимо и важно условие за своевременно и без забавяне гласуване на конкретен проектодоговор с конкретен изпълнител. Ние считаме, че основните задачи на Временната комисия, която предлагаме да бъде създадена, са: да се запознае с всички факти и обстоятелства относно проведената процедура по нов тип боен самолет, както и с извършените действия от длъжностните лица при анализирането, оценката и обобщаването на постъпилите резултати; да изясни осигурена ли е независимост на техните решения, чии са отговорностите по управлението на процеса? Какви са били мотивите и реда за вземане на решения от Министерския съвет, съгласно представения протокол от междуведомствената работна група? Ползите от създаването на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет са очевидни. Работата на Комисията ще осигури по-голяма яснота и прозрачност, които са единствено и само в интерес на обществото, относно един от най-големите инвестиционни разходи за превъоръжаване на българската армия – изводите от работата на Комисията могат да бъдат полезни и при реализацията на другите два приоритетни за Министерството на отбраната проекти. В същото време тя ще подготви народните представители за предстоящата ратификация на междудържавното споразумение със страната доставчик на нов тип боен самолет. Особено важно е Комисията да бъде гарант, че в процеса на избор на доставчик ще бъдат осигурени конкурентни и в същото време равностойни условия за всички участници, че няма да бъдат допуснати лобистки интереси, външни вмешателства, емоционално взети решения, политически пристрастия и лични амбиции. Създаването на такава Комисия още веднъж ще покаже, че Народното събрание има волята да изисква от всички структури и институции да работят в интерес на развитието на въоръжените сили и в интерес на България. В заключение категорично можем да кажем, че е абсолютно необходимо създаването на една такава комисия, която с адекватно изпълнение на задачите си ще бъде от полза не само на военновъздушните ни сили, не само на българската армия, но и на обществения интерес. Дейността на тази Комисия няма за цел да спре процеса за придобиване на нов тип боен самолет, напротив има за цел да гарантира неговата публичност и прозрачност. Във връзка с гореизложеното предлагаме на Народното събрание да вземе решение за създаване на временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип бойни самолети.

Това е процедура по начина на водене. други, явно малко по-невъзпитани колеги от залата, подвикваха, крещяха и се опитваха да въведат ред, което е абсолютно нарешение на Правилника. Такова нещо от мен няма как да го чуете, естествено, аз винаги се изказвам тогава, когато ми е дадена думата, но Ви обръщам внимание да да гледате за спазването на реда в залата и, когато има такива колеги, които, опитвайки се да дават добър тон, всъщност нарушават грубо правилника, за който пледират да бъде спазван, да им правите забележка и да се опитвате да ги осмирявате. Благодаря Заповядайте за изказване.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

в посока изпълнението на Проекта за инвестиционни намерения за придобиване на съвременна бойна техника за Българската армия. Засиленият медиен интерес и спекулациите по отношение на решенията, неяснотите и твърде ясните, явни и неявни намеси на политически и надпартийни лица в тези процеси задължават всички, които имат отговорността към развитието и ръководството на въоръжените сили, да предприемат решителни стъпки за отговаряне на очакванията на обществото за прозрачност и почтеност при вземането на решения. Това е особено важно за тези, които имат по Конституция отговорността да ръководят Въоръжените сили на Република България. Редица бивши ръководители на държавата и на Министерството на отбраната вече представиха своите позиции пред всички, но съвсем естествено, всеки от тях имаше своя гледна точка и тя, разбира се, беше правилната, единствено възможната и естествено, не подлежеше на съмнение. Както можеше да се очаква, това не само не успокояваше обществото, не само не отгавяраше на въпросите, а добавяше все повече нови и все по-сложни. Започнаха да се припомнят и позиции, и изявления на хора, заемащи ръководни и надпартийни позиции, които предизвикаха недоумение и безпокойство. Съвсем естествено и напълно справедливо медиите се обърнаха и към парламента като последна инстанция за изясняване на ситуацията. Само за последните няколко дни бяха зададени трудни въпроси и заявени очаквания за отговори, предприемане на действия и намеса от страна на народните представители. Неколкократно беше отбелязвано, включително и от народни представители, че създалата се ситуация не само не помага на правителството да защитава българския интерес преди предстоящи преговори, но и вреди в голяма степен на нашите интереси. Българската страна се прояви като не особено коректен, странен и непоследователен партньор, с който не само е трудно да се водят преговори, но и често тези преговори за безсмислени, защото някой вече е взел решение един да бъде фаворизиран, а друг да бъде дисквалифициран. Намесата на партийни, опозиционни лидери, представители на надпартийните институции не само не успокои никого, но и внесоха повече безпокойство, особено в тези, които искрено желаят процесите в държавата да протичат открито и почтено. На естествения стремеж да бъдат представени пред обществото и обяснени всички действия до момента, засягащи практическите стъпки, предприети от отговорните институции – Министерския съвет, Министерството на отбраната, беше отговорено по типично политически начин със сарказъм и подигравка. Да отговориш по този начин на въпросите на хората е недостойно и разкрива безпокойство и, разбира се, и гузна съвест. Освен това е необяснимо отричането на правото на парламента да предприема действия, които биха помогнали при отговарянето на въпроси, и биха предотвратили накърняването на българския интерес. Притиворечивите позиции, изразявани от представители на различни партии, създават безпокойство и неувереност точно в тези хора, на които ние ще разчитаме за овладяване и предотвратяване на опасни ситуации. Много служещи във Въоръжените сили в момента гледат с недоумение и неразбиране на опитите да се скрият отговорите на въпросите, които и те си задават: кой и как е ръководил държавата и въоръжените сили през последните месеци; някой имал ли е интерес да фаворизира един проект пред друг; някой нареждал ли е на министър-председателя на България как да действа, какви решения да взема и кога да ги обявява? Защото последните признания на един бивш премиер на България ни кара да се запитаме: кой е ръководил държавата преди парламентарните избори, кой се е готвил да управлява и как се е готвил да управлява след тях? Единственият начин да отговорим на питащите, да успокоим и партньорите, и хората, е да се намесим без отлагане и да потърсим заедно отговорите – открито, ясно, без прикриване. Каквито и да се отговорите, българският парламент е длъжен да ги каже открито. Само така можем да уверим всички, че пътят, извървян дотук от служебното Министерството на отбраната, като политическо ръководство за последните няколко месеца, и други надпартийни институции, отговорни за развитието на Въоръжените сили, са били искрени, безпристрастни и мотивирани единствено от желанието си да видят Българската армия боеспособна и съвременна. Благодаря Ви, уважаеми господин Христов. Има ли реплики? Няма. В момента е 11,27 ч. Прекъсване за половин час, след това продължаваме с разискванията.